Nastavljamo sa radom. Četvrta točka dnevnog reda - Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem, s Konačnim prijedlogom zakona,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 Raspravu su proveli Odbor za rad, socijalnu politiku i zdravstvo i Odbor za zakonodavstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvažena Tamara Obradović Mazal državna tajnica. Izvolite. **Obradović Mazal, Tamara** Zahvaljujem. Poštovani gospodine potpredsjedniče Sabora, poštovane dame i gospodo zastupnici. Pred vama je jedan poprilično kratak prijedlog zakona kojim predlažemo izmjene Zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem koji je ujedno i rezultat Vladinog projekta HITROReza posebno jedinice HITRORez koju je Vlada Republike Hrvatske uspostavila kako bi upravo doprinijela smanjenju administrativnog opterećenja, deregulaciji određenih aspekata koji su uočeni tijekom trajanja projekta i pred vama se u obliku konačnog prijedloga zakona nalazi jedan od rezultata projekta koji je inicirala Vlada kako bi smanjila upravo administrativne prepreke u što bržem ostvarivanju prava pojedinca. Mijenjamo Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem koji uređuje radna mjesta, uređuje zanimanja na kojima se staž osiguranja računa sa povećanim trajanjem, staž osiguranja s povećanim trajanjem osiguranika osoba sa invaliditetom, snižavanje dobne granice za stjecanje prava na starosnu mirovinu kojim se uređuje postupak i vođenje evidencije o radnim mjestima i zanimanjima, nadzor, financiranje i kaznene odredbe. U provedbi projekta HITROReza dakle smanjenje smanjivanja administracija, posebna jedinica za HITRORez Vlade Republike Hrvatske provela je postupak preispitivanja normativnih i administrativnih zapreka u važećem zakonodavstvu Republike Hrvatske. Nakon inventure, nakon svojevrsnog internog screeninga koji je proveden, nakon analize propisa predložila je u ovom segmentu brisanje odredbe stavka 4. članka 12. važećeg zakona koji govori o obvezi poslodavca da mjesečno izvještava Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje o uplati doprinosa prema dodatnoj stopi s podacima uplata za svakog osiguranika. Slijedom toga i točke 3. stavka 1. članka 13. zakona kojim je propisana novčana kazna za prekršaje od 5 tisuća do 50 tisuća kuna slijedom neizvršavanja zadanih obveza. Nakon cjelovite analize zakona uočena je potreba brisanja članka 12. i to u cijelosti. S obzirom da je Zakonom o doprinosima za obvezna osiguranja koji je stupio na snagu 1. siječnja 2003. godine cjelovito uredio pitanje doprinosa za obvezna osiguranja a samim time osnovicu i stopu za obračun dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje. Naime, nužno je reći da prema Zakonu o prikupljanju podataka po osiguranicima o doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja obveza je poslodavca da prilikom svakog plaćanja doprinosa za obvezna osiguranja podnosi Središnjem registru osiguranika Regosu obrazac RSM na kojem je između ostalog iskazana vrsta i iznos obračunatog dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje a kontrolu naplate dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje obavlja Porezna uprava Ministarstva financija. Obzirom da su navedene odredbe zakona prema provedbenoj posebnoj jedinici za HITRORez Vlade Republike Hrvatske ocijenjen je kao administrativna zapreka u efikasnom poslovanju trgovačkih društava. Predviđeno je prema planu provedbe preporuka HITROReza brisanje ovih odredbi u prvom kvartalu 2008. godine. Zakonom kakvog predlaže Vlada Republike Hrvatske izvršit će se usklađivanje sa Zakonom o doprinosima za obvezna osiguranja odnosno ono što će se omogućiti poslodavcima jest da se rasterete dodatne obveze nepotrebnog nepotrebnog mjesečnog dodatnog izvješćivanja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o izvršnoj uplati dodatnog doprinosa s podacima uplata za svakog osiguranika. Naravno, u skladu s tim i mogućnosti da budu prekršajno gonjeni zbog neizvršavanja navedene obveze koja se ukida, tj. ocjenjujemo da će se ukloniti kako normativna tako administrativna zapreka u cilju osiguravanja racionalnijeg poslovanja trgovačkih društava. Stoga očekujemo da će poslovna zajednica pozdraviti usvajanje predloženog zakona. U ime predlagatelja Vlade Republike Hrvatske zahvaljujem na pažnji u ovom kratkom dodatnom obrazlaganju konačnog prijedloga zakona. Hvala. Zahvaljujem. Raspravu su proveli Odbor za rad, socijalnu politiku i Odbor za zakonodavstvo. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Zahvaljujem. Otvaram raspravu. Prvo klubovi. U ime kluba HDZ-a uvaženi zastupnik Andrija Hebrang. Hvala lijepa. Štovani gospodine potpredsjedniče, gospođo državna tajnice. Pred nama je kratak zakon sa dugosežnim posljedicama a dolazi kao jedna karika u dugačkom lancu kojeg nazivamo smanjenje državne nepotrebne administracije, pojednostavljenje poslovanja a s time u svezi i postizanje gospodarskih učinaka. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem s konačnim prijedlogom zakona ukida samo jedan članak ali iza tog ukidanja stoje golemi kao što je rekla gospođa državna tajnica u ime predlagatelja, golemi probici koji bi trebali poslužiti kao uzor ja bih se usudio reći cjelokupnoj državnoj upravi. Zato mislim da ova problematika zaslužuje nekoliko riječi iako je zakon vrlo kratak. Ovo je naime jedna od prvih posljedica velike akcije koju je provela Vlada Republike Hrvatske a koja se zove HITROR-ez. HITROR-ez je dakle jedna akcija koju su provele već mnoge vlade u svijetu sa velikim uspjehom, sa velikom hrabrošću ja bih rekao i sa puno uložene energije. Mi smo krenuli tim putem ne tako davno ali evo već sa prvim rezultatima. Dakle, nekoliko riječi o HITRORezu da možemo razumjeti u čemu je veličina ovoga kratkoga Zakona. dakle, uspostavljen sa ciljem da racionalizira tisuće propisa na nacionalnoj razini a konačnica čitave akcije je prijedlog da se neki zakon ukine, neki podzakonski akt da se ukine, da se pojednostavi, a sve skupa sa ciljem poticanja poduzetništva, pojednostavljenja administriranja i postizanja ukupne gospodarske dobiti. Metodologija je vrlo jednostavna, grupa stručnjaka koja surađuje sa brojnim inozemnim institucijama koje sada nećemo nabrajati postavlja državnoj upravi najprije pitanje napišite mi sve vaše zakonske i podzakonske akte. Nakon toga se postavlja prvo pitanje da li je taj zakon ili podzakonski akt potreban, nakon toga da li je u skladu sa zakonom, da li je povoljan za poslovanje i da li je u skladu sa zakonima i smjernicama Dakle, završetak procesa je ukidanje ili pojednostavljenje zakona. Ja ću reći nekoliko zemalja koje su imale izvrsna iskustva. Mexico je proveo već prije nekoliko godina i završio svoju akciju HITROReza, naravno pod drugim nazivom, obično se to naziva giljotina u međunarodnom žargonu, Mexico je završio svoju akciju na način da je na kraju akcije ukinuo 46% svih zakonskih i podzakonskih akata u toj državi. 46%! Nakon toga kažu život u Mexicu je postao lakši i jeftiniji. Imamo čitav niz drugih primjera, ja bih spomenuo još recimo Moldaviju. Moldavija je ispitala u svojoj akciji 1130 različitih propisa, ukinula je 503, a pojednostavnila 141. Dakle, veliki rezultati hiperprodukcije ili jednostavno pronalaženje zakona koje je pregazilo vrijeme ili ga je zamijenio neki drugi propis ili je postao suvišan iz bilo kojeg razloga. unije provode ovakvu akciju Velika Britanija, Austrija, Irska, Hrvatska, Poljska i još nekoliko zemalja. Europska unija smatra da može ovakvom akcijom postići na razini Europe, ukupnu uštedu od 150 milijardi eura. No, naši rezultati su zbilja impresivni za sadašnju fazu rada HITROReza. Preispitano je 7 tisuća 598 propisa, od toga 2688 propisa različitih razina koji su direktno povezani sa gospodarstvom ili imaju utjecaja na gospodarstvo. Preporuka je za ukidanje 706 propisa, za pojednostavljenje 865 propisa a od svih propisa koji imaju veze sa gospodarstvom predlaže se ukidanje njih 28% a pojednostavljenje 27%. To su strašne, zastrašujuće brojke, kada vidimo koliko imamo nepotrebnih propisa, propisa koji otežavaju i poskupljuju državnu upravu ali ovo je upravo glavni put, jedan od najvažnijih puteva za racionalizaciju državne uprave. I da završim sa HITRORezom i pređem na ovaj Zakon. Očekuje se ušteda u administriranju u Hrvatskoj od otprlike 1 milijardu kuna godišnje. Jedna milijarda kuna, da podsjetim to je skoro 1% našeg državnog proračuna. Želim sreću dalje HITRORezu i svima koji će provoditi njihove zaključke nakon dugotrajnih i kritičkih rasprava itd., uz opomenu da treba paziti da se negdje ne pretjera i ukine nešto što je važno. No, naravno oni koji to rade to znadu. E, sada pred nama je ukidanje jednog članka, jednog Zakona koji je inače vrlo dobar zakon, zakon sa socijalnom namjenom a to je da se prizna staž sa skraćenim trajanjem za određene skupine ljudi, za ljude koji rade kao osiguranici na osobito teškim i po zdravlje štetnim poslovima, za ljude koji rade na onim poslovima čija je narav i težina takva da nakon određenog broja obavljenog toga posla više ne može raditi taj posao, jer jednostavno organizam fiziološki ga ne može izdržati takove napore. Zatim za određene kategorije invalidnih osoba itd.. taj pozitivan zakon ima u sebi članak 12. koji određuje kakva se sve evidencija mora voditi. I upravo tu leži ja bih rekao cilj čitave akcije HITROReza a ujedno i ove akcije resornog ministarstva u kojem je ukidanjem jednog članka zapravo ukinuto ogromno administriranje, deseci i deseci tisuća Jer samo da podsjetim, svaki poslodavac je morao dati mjesečno izvješće o uplati stopa doprinosa za ljude sa skraćenim, za djelatnike sa skraćenim stažem, na primjer to su zaposlenici u rudnicima, željezarama, čeličanama, u tekstilnoj industriji, …/Govornik se ne razumije./… tekstilni proizvodi, proizvodnja stakla, u pomorstvu, brodogradnji, u željeznicama recimo strojovođe, kontrolori vlakova, zatim proizvodnja nafte, cestovni promet i tako dalje, i tako dalje. Dakle, deseci i deseci tisuća ljudi, deseci i deseci tisuća formulara nepotrebnih svaki mjesec, deseci i deseci tisuća izgubljenih radnih sati, potrošenog papira bez ikakve svrhe, jer u drugim paralelnim propisima se već te evidencije vode i skreću. Prema tome, ukidanjem članka 12. ovoga Zakona, ne samo starta 4. kao što je rekao HITRORez, nego cjelokupnog članka i prva tri stavka Ministarstvo je pokazalo da je prihvatilo akciju HITROReza, da je čak i unaprijedilo preporuke i ukazao je na put drugim dijelovima državne uprave kako racionalizirati, ubrzati poslovanje a ujedno i uštediti milijardu kuna godišnje. Zato predlažem da prihvatimo ovaj Zakon i da čestitamo resornom ministarstvu i da potaknemo HITRORez na daljnje akcije u ovom smijeru. Hvala lijepo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Uvaženi zastupnik Davor Huška. Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče, poštovane dame i gospodo. Evo ovo što je predsjednik Kluba rekao, prošireno možda samo interkulturno najznačajnije što dobivamo ovim Izmjenama zakona i pokazuje se evo na početku koliko god bilo opravdano ili neopravdano zadovoljni brzinom akcije HITRORez ovaj Prijedlog zakona o Izmjenama zakona o stažu osiguranje sa pojačanim trajanjem, je činjenica koja govori u korist aktivnosti posebne jedinice za HITRORez Vlada Republike Hrvatske koji u okviru preispitivanja normativnih i administrativnih zapreka te inventure pregleda i analize propisa dostavlja Ministarstvu gospodarstva rada i poduzetništva preporuku za brisanje odredbe stavka 4. članka 12. Zakona o stažu osiguranja sa pojačanim trajanjem. Već sam za obvezu poslodavca da mjesečno izvještava Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje uplati doprinosa prema dodatnoj stopi sa podacima uplate za svakog osiguranika. A slijedom toga i točke 3. stavka 1. članka 13. Zakona kojim je propisana novčana kazna za prekršaje od 5 do 50 tisuća kuna za neizvršavanje te obveze. Nakon cjelovite analize Zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem uočena je potreba brisanja članka 12. u cijelosti. Osnovni razlog je što je Zakon o doprinosima za obvezna osiguranja koji je stupio na snagu 1.1.2003. godine cjelovito uredio problematiku doprinosa za obvezna osiguranja, a time i osnovicu i stope za obračun dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje temeljem generacijske solidarnosti za staž osiguranja s povećanim trajanjem i dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za staž osiguranja s povećanim trajanjem. Iz navedenog proizlazi da to nije više materija Zakona o mirovinskom osiguranju, pa predloženim odredbama usklađuje Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem sa Zakonom o doprinosima za obvezno osiguranje. S obzirom da zavod nakon ovih izmjena više neće, više ne obavlja kontrolu naplate doprinosa nego samo uvodi evidenciju o radnim mjestima i evidenciju osiguranicima. Poslodavac se oslobađa obveze dostavljanja mjesečnog izvješća Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje. Jedna hvale vrijedna aktivnost i akcija posebne jedinice za HITRORez i Ministarstva gospodarstva. Nadamo da će sličnih aktivnosti u skoroj budućnosti biti još više. Hvala. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Uvaženi zastupnik Boris Kunst. ovaj prijedlog zakona prije svega racionalizira prikupljanje podataka o doprinosima za mirovinsko osiguranje i smanjuje dodatno administriranje za poslodavce čime se smanjuju dodatni troškovi jer na žalost poslodavci sada moraju jedne te iste podatke sistematizirati, obrađivati i slati na tri različita mjesta. Normalno da za to moraju imati i različite računalne programe. Po Zakonu o prikupljanju podataka o doprinosima za mirovinsko osiguranje podatke je dužan prikupljati REGOS, dok Zakonom o doprinosima za obvezno osiguranje podatke prikuplja i kontrolira Porezna uprava, a Mirovinski zavod bilo je u stvari treće mjesto kojemu su poslodavci morali dostavljati te podatke. Radnici inače svoja prava ostvaruju temeljem zasnovanog radnog odnosa na radnim mjestima s posebno teškim i za zdravlje štetnim uvjetima, a Porezna uprava je ta koja ima mehanizme i ovlaštenja za prisilnu naplatu od poslodavaca u ovršnom postupku. Dok Zavod za mirovinsko osiguranje treba brinuti o ostvarivanju prava mirovinskih osiguranika i još jednom ponavljam REGOS i Porezna uprava trebaju brinuti o naplati javnih davanja kojima se ta prava financiraju. Zato mislim da je ovaj predloženi zakon značajan. Značajan iz razloga što će racionalizirati nepotrebno administriranje poslodavaca, a normalno i smanjiti im troškove. Hvala. Zahvaljujem. Uvažena zastupnica Karmela Caparin. **Caparin, Karmela (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, uvažena tajnice, kolegice i kolege zastupnici. Svojom kratkom raspravom zaista bih htjela podržati prijedlog ovoga zakona. Ako gledamo populaciju na koje se odnose onda su tu obuhvaćena tri zakona. S jedne strane Zakon o mirovinskom osiguranju preko koga ostvaruju svoja prava iz obveznog obveznog mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti i drugi zakon – Zakon o stažu osiguranja sa povećanim trajanjem i Zakon o doprinosima za obvezna osiguranja. Prema ovome Zakonu o stažu osiguranja sa povećanim trajanjem uređuju se i radna mjesta, zanimanje, staž, nadalje postupak i vođenje evidencija o radnim mjestima i zanimanjima uz nadzor financiranja i kazne. Međutim, uvidom u Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem i Zakona o doprinosu za obvezna osiguranja utvrđeno je da su u Zakonu o doprinosima za obvezna osiguranja utvrđene vrste doprinosa, obveznici obračunavanja doprinosa, obveznici plaćanja doprinosa, osnovice, način utvrđivanja obveze i rokovi za uplatu. Dakle, cjelovito je uređeno pitanje doprinosa za obvezna osiguranja, a time i osnovica i stope za obračun dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje. Poslodavac je sada kao što smo čuli oslobođen obveze mjesečnog izvješćivanja i Zavod za mirovinsko osiguranje o uplati dodatnog doprinosa sa podacima uplata za svakog osiguranika uz brisanje mogućnosti da budu i kažnjeni. Dakle, riječ je o racionalnijem poslovanju i ovaj prijedlog zakona je potvrda da državna administracija mora biti u službi građana, te njihov servis. Stvara se pravni okvir kojim se želi olakšati …/Govornik se ne razumije./… a mnoge formalnosti i propise ako se ukinu i daju rezultate, a pokazalo se da možemo govoriti i o gospodarskom napretku vjerujem da u našem zakonodavstvu postoji niz propisa koji su nepotrebni zbog preklapanja u drugim zakonima građani i gospodarski subjekti u svakodnevnom životu suočavaju se sa mnogim propisima, a gospodarski rast i konkurentnost Hrvatske ometa složeno i zaista skupo poslovno okruženje. Europska komisija je izišla sa prijedlogom tzv. zakonodavne giljotine kojoj je cilj smanjiti upravno opterećenje tvrtke za 25% do 2012. godine pojednostavljenjem zakonodavstva i brisanjem nepotrebnih zakona o Europskoj uniji, tvrdi Europska komisija može povećati gospodarski rast za 1,5% a kao što smo čuli od predsjednika kluba ušteda bi iznosila oko 150 milijardi eura. Kada bi se to preneslo na hrvatsko onda je to kod nas milijun Brisanje nepotrebnih zakona vrlo je korisno za Hrvatsku. To znači i manje teškoća pri prihvaćanju europskog zakonodavstva na putu za Europsku uniju. Sve pohvale zaista posebno jedinici za HITRORez kao radnom tijelu Vlade koje je dobilo i zadatak preispitati, analizirati postojeće propise, utvrditi normativne zapreke i predložiti pojednostavljenju i uklanjanju nepotrebnih i suvišnih propisa. Kao što smo čuli za nas ima ih zaista puno, ali optimistično gledajući obzirom na rezultate zemalja koje su to provele zaista onda moramo podržati i ukidanje ovih 706 propisa u Republici Hrvatskoj i pojednostavljenju 865 drugih propisa. I na kraju samo bih spomenula citat premijera Sanadera. “Jednostavniji, jasniji propis su važno sredstvo borbi protiv mita, korupcije i lovaca u mutnom.“ Hvala lijepa. Nenad Stazić. **Stazić, Nenad (SDP)** Posve kratko. Dakle, HITRORez nije nikakav hrvatski izum. To je zapravo slijeđenje europskih tokova da se u okviru te zakonodavne giljotine smanji broj nepotrebnih propisa i na taj način pojednostavni život u zemlji. Sam HITRORez ne bi bio uopće ni potreban kad bi se unutar ministarstava što bi zapravo trebao biti posao ministarstva, sustavno pratili propisi koji se tiču i zakoni koji se tiču djelokruga i rada toga ministarstva pa onda kontinuirano, a ne samo u okviru ovakve kampanjske akcije mijenjali i izbacivali i poništavali oni koji više nisu potrebni. HITRORez koliko znam već kod nas ta akcija traje oko godinu dana, ne znam koliki će biti rez, ali da hitro nije, nije. Hitro nije, jer ovo je ja mislim drugi zakonski prijedlog koji smo dobili ovdje na klupe u okviru te akcije HITROReza. ja imam jedan prijedlog Vladi. S obzirom da je ovo zapravo jedna tehnička stvar, o ovome se nema šta sadržajno puno raspravljati, to je tako jasno da je ovakav zakon potreban, tako je jasno da ćemo ga podržati i tako je jasno da se s time jedna nepotrebna administracija uklanja. Ali mi smo svjedoci jedne prakse da Vlada u vrijeme kada Sabor nije u zasjedanju donosi uredbe sa zakonskom snagom koje onda donosi na potvrdu Saboru. Često puta mijenja bitnije zakone, unosi bitne promjene tim svojim uredbama, a mi onda te uredbe raspravljamo u cjelini ne zakon po zakon, ne uredbu po uredbu nego onda se ide zaključak prihvaćaju se uredbe koje je donijela Vlada Republike Hrvatske temeljem svoje ovlasti Pa bih ja predložio da Vlada u vrijeme kada ne zasjeda Sabor da ne bi bili besposleni, da onda ovo rade. Čiste ove zakone u okviru HITROReza pa da onda to kroz uredbe ovdje nama pošalju, jer ovdje … /Ne razumije se./ … o tome nema smisla raspravljati. Mi ćemo svi rado to prihvatiti i skratiti ćemo vrijeme pa ćemo napraviti jedan HITRORez i u Saboru da ne trošimo saborsko vrijeme na rasprave o tehničkim zakonima koji se mogu riješiti uredbama. Želi li se obratit predstavnik Vlade? Ne. Zaključujem raspravu. O konačnom prijedlogu zakona glasovat ćemo kad se za to stvore uvjeti.